Nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 541. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 ministra gospođa Sandra Artuković-Kunšt, uvodno. Izvolite zamjenice. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo. Poštovane zastupnice i zastupnici. Ovo nije opsežna izmjena. Predlaže se intervencija u 20 članaka od postojećih skoro 200. Potreba za prilagodbom ovog zakona rezultat je sveobuhvatne izmjene odredbi kaznenog postupanja. S obzirom na izmjene Zakona o kaznenom postupku, a temeljem odluke Ustavnog suda od 19. srpnja 2012. godine ne mijenja se samo Zakon o kaznenom postupku nego se mijenjaju i svi ostali zakoni u kojima se dodiruje kazneno postupanje, pa tako i Zakon o izvršavanju kazne zatvora. Budući da je odluka Ustavnog suda predvidjela rok za stupanje na snagu ovog novog koncepta kaznenog postupanja 15. prosinca 2013. Iz toga razloga je i predviđen hitni postupak za ovaj zakon. novi ustroj kaznenog postupanja napušta razlikovanje skraćenog i redovitog postupka. Mi sad imamo jedinstveno kazneno postupanje i u tom smislu Zakon o izvršavanju kazne zatvora u dijelu u kojem se pozivao na različitost postupanja odnosno na skraćeni postupak se mijenja, dakle napušta se ova razlika u postupanju kako bi se uskladio sa novim Zakonom o kaznenom postupku. Isto tako, postojeći Zakon o izvršavanju kazne zatvora obuhvaća određeni dio koji se tiče postupanja kod izuzimanja biološkog materijala i nalaganja DNK analize, dakle postupak kako se materijal uzima, kako se čuva, kako se pohranjuje više nije dio Zakona o izvršavanju kazne zatvora, nego sada spada u Zakon o kaznenom postupku pa je u tom dijelu ovaj dio odredbi trebalo brisati. Osim navedenog usklađivanja izvršena i prilagodba zakona Zakonu o sustavu državne uprave i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela po pitanju nadležnosti, po pitanju hijerarhijskog ustroja na poslovima izvršavanja kazne zatvora i nadzora. I to nad radom kaznionica, zatvora, Centra za dijagnostiku i Centra za izobrazbu koji sudjeluju u postupku izvršavanja kazne zatvora. Osobe koje rade u kaznenom sustavu su zapravo državni službenici i na njih se primjenjuje Zakon o državnim službenicima i zbog potrebe da se taj zakon jedinstveno primjenjuje na sve državne službenike izvršili smo prilagodbu jedinstvenom ustroju i u ovom dijelu zakona u odnosu na službenike i službeničke odnose za osobe koje rade u području izvršavanja kazne zatvora. I konačno, na kraju izvršili smo i usklađivanje vezano za pitanje visine otpremnine. Budući da je otpremnina regulirana Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike pa ju je trebalo na isti način odrediti jedinstveno u ovom zakonu. To su one intervencije koje smo ovim prijedlogom predložili. Hvala vam. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Da li netko u ime izvjestitelja odbora želi uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Mladen Novak. Izvolite.

zakona naišao na nešto što sam prvi put vidio u životu. Predlagatelj predlaže prijedlogom zakona dodatno se usklađuje zakon sa odredbama kolektivnog ugovora. Pa ovo valjda još nikad nitko nije radio, usklađivao zakon sa odredbama kolektivnog ugovora. Ali ideja mi se sviđa. I stoga ja predlažem da prenesete ministru Mrsiću da u odredbe Zakona o radu napiše da ga se usklađuje sa kolektivnim ugovorom recimo na Hrvatskim željeznicama, Hrvatskoj elektroprivredi ili naći ćemo još neki koji je možda još povoljniji. Ovakvo nešto napisati u obrazloženju donošenja zakona po mome je totalno neshvatljivo. K tome moram nadodati da je riječ o smanjenju sa 5 na 3 proračunske osnovice pa prema tome ne vidim potrebe da toliko izlazimo u susret sindikatima, da prilagođavamo zakon kolektivnom ugovoru i umanjujemo njima prava. Nek im bude ono što su zaslužili i predlažem da se da se ostavi postojeće rješenje. Upozoren sam od kolega koji rade po terenu koji obavljaju ovaj dio posla da je ipak riječ o pravosudnim policajcima i da rade po posebnim uvjetima rada, da rade u otežanim uvjetima i da po posebnim propisima idu i u mirovinu pa prema tome nije ni korektno da se na njih odnose odredbe kao za ostale državne službenike. Inače stanje u ovom sustavu evo veli kolega mi je to dostavio jedan između ostalog početkom prosinca ističe leasing za vozila pa će sad biti da čim, nemaju vozila za prijevoz do bolničkih ustanova, do sudova, jednostavno taj dio će biti prepušten njihovoj domišljatosti da ga riješe kako oni sami znaju. Prijeti blokada isporuke struje, vode, telefonskih usluga i slično. Drugim riječima po ljudima iz tog sustava kažu da je stanje nikad gore. Ali doduše nisu oni izuzeci, moramo biti iskreni pa reći da u kojem god segmentu smo pričali u ovih zadnjih barem 3 mjeseca da smo svuda samo konstatirali da je stanje nikad gore. Kolege su tu navele, odnosno cijela ta ekipa ljudi koja je to pisala da se nada da ova ušteda koja će proisteći iz njihovih smanjenja otpremnina da će pomoći državnom proračunu te u tom cilju predlažu da se ukine i i upraviteljima zatvora i kaznionica uporaba službenih vozila na 24 sata dnevno. Mislim da to ovaj drugi dio ima daleko više logike nego ovo što smo prije toga čuli. Spominju i Centar za izobrazbu koji je ustrojen koncem prošlog stoljeća i po njima samo troši proračunska sredstva, a bilo bi dobro da su nadležni napravili analizu rada istog i da objave te rezultate kako bi i svi mi ostali saznali o čemu je riječ. A između ostalog spominju da taj centar nije proveo testiranje zatvorskih službenika o poznavanju propisa što je obaveza tog istog centra. Spominju obavezu isporuke službene odjeće no međutim i tu navode velike probleme pa između ostalog po njihovom navodu a ja vjerujem u ovo što nam je dostavljeno da samo Lipovica, Karlovac, Turopolje i Varaždin će biti snabdijeveni sa novom službenom odjećom dok za ostale očito trenutno toga nema. Spominju još jedan interesantan podatak koji moram priznati sad sam to dobio maloprije pa sam ovako malo da ne kažem nepripremljen, ali po njihovom razmišljanju građani RH bi se zgrozili nad cifrom kad bi znali koliko košta RH svaki onaj građanin koji ne želi platit prekršajnu kaznu pa zbog toga troši struju, vodu, hranu sve što ide a s druge strane još nije uplatio ono što je morao u državni proračun. S obzirom da sam stvarno ovo dobio par minuta prije početka ne mogu reć da sam nešto drugo primijetio ali apeliram na zamjenicu ministra i ja vas lijepo molim prenesite ovu ideju za rješavanje problema, prenesite ministru Mrsiću i zamolite ga da ovaj Zakon o radu prenese odredbe kolektivnog ugovora, pa to vam piše gospođo ovdje, ma vjerujem, da prenese recimo da prenese recimo odredbe kolektivnog ureda iz bilo kojeg javnog poduzeća evo prepuštamo njemu na izbor. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prema programu danas bi trebalo raspravljati određene zakone iz nadležnosti ministra Mrsića pa ćete imati priliku.

Kolega Novak, vi se čudite da je u nekom zakonu regulirano veće pravo otpremnine nego u kolektivnim ugovorima, ja se ne čudim jer znam tijek pregovora koje je bio oko kolektivnih ugovora da su sindikati ucijenjeni, da je sindikatima kazano da će im biti otkazani kolektivni ugovori i da će ostati bez svih prava, a jasno ako ostaneš bez svih prava a svedeš se samo na zakon e onda zakon vidimo kako se mijenja i u ovom slučaju postoji taj paradoks da mijenjamo zakon jer idemo zakon usklađivati sa kolektivnim ugovorom jel eto socijalni partneri su se dogovorili pa su dogovorili manja prava pa sad moramo i u zakonu ugraditi ta manja prava. Nisu se socijalni partneri dogovori u socijalnom dijalogu nego su bili ucijenjeni.

da veća prava ostvaruju radnici odnosno zaposlenici nego u kolektivnom ugovoru jer inače Zakon o radu predviđa neki minimum, kolektivni ugovori su nešto što bi trebala biti nadogradnja i ugovarat se putem njih veća prava za radnike. Ali isto tako ako su kolektivnim ugovorom propisana manja prava od onih što ih propisuje određeni zakon odnosno Zakon o radu, smatra se da se primjenjuje ono što je za radnika povoljnije. E sad ja moram priznat da mi je ovo prvi slučaj i nisam nikad čuo ni za jedan slučaj da se navodi da se zakon ide uskladit sa kolektivnim ugovorom. To je kao da kupite namještaj pa onda idete graditi kuću i vrata ćete kupovat sukladno gabaritima namještajima, pa to nikad nije radio. Inače kolega Novak arhitekti tako kažu, izaberi namještaj onda idemo gabarite kuće raditi. Replika Marija Lugarić, izvolite kolegice. Poštovani kolega Novak, ja sam tijekom vaše rasprave pokušala shvatiti koji je stav vašeg kluba i drago mi je da ste na kraju priznali da uopće zapravo niste pročitali i voljela bih da izreknete stav vašega kluba. međutim, primarno sam se javila da repliciram na ovaj vaš dio da prvi put čujete i vidite da se zakon prilagođava kolektivnom ugovoru. Ja sam bila ovdje i u prošlom mandatu i nekim drugim, a mi smo primjerice cijeli set zakona iz obrazovanja to znam jer detaljnije pratim upravo usklađivali s kolektivnim ugovorima. Tada sam rekla za te zakone a sada mislim i za ovaj, otpremnina je pitanje dogovora poslodavca i radnika odnosno sindikata i to je pravno koje treba govoriti o kolektivnom ugovoru i tome uopće nije mjesto u zakonu ni na ovaj ni na onaj način. Ja se ne slažem. Meni je to naprosto blesavo da prava koja po Zakonu o radu se trebaju govoriti u kolektivnom ugovoru uopće idu u zakon. Sutra će se dogovorit drugačije kolektivni ugovor pa ćemo mi opet mijenjat zakon. Ono što definitivno je najgora situacija da imamo dva različita vrsta prava o jednom. Nama je i to je donijelo To je prvo. Drugo, rekli ste kao kad ste čitali ovaj sindikalni dopis umjesto stajališta svoj kluba rekli ste da je jedan od problema što ističe lizing za vozila, ja ću vas podsjetiti da je Vlada u studenom raspisala javnu nabavu za nabavu motornih vozila putem operativnog lizinga. Vi ste tada strašno kritizirali tu odluku, između ostalo odnosi se na vozila za pravosudnu policiju. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad Nije riječ o istim vozilima, prema tome nemojte svjesno obmanjivat čuje./… Ovo je ispod razine ali dobro, stvar opće kulture i kućnog odgoja tako da ne mislim taj dio komentirat. Odnosi se na i kolegicu do vas isto tako. Što se tiče kolektivnoga ugovora, ono što meni predbacujete piše unutra. Prema tome, ja sam spominjao da piše unutra. Vi spominjete, to ne bi trebalo pisati u zakonu, ali to piše. Predlažem da podnesete amandman pa da kažete da tome nije mjesto u zakonu. U tom slučaju nema mjesta replika meni, nego napišite amandman, pripadnici ste iste Kukuriku koalicije, obratite se ministarstvu pa odredite da to ne treba biti dio zakona. Hvala. I Ivan Šantek replika. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Novak, vi ste rekli da niste baš detaljno proučili taj materijal o kome ste raspravljali. Međutim, pogodili ste suštinu te cijele priče. Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora je ove godine već drugi puta se mijenja. mijenja. Prilikom prve izmjene i dopuna negdje u proljeće ove godine ministar pravosuđa je ovdje za ovom saborskom govornicom rekao da nedostaje novca u zatvorskom sustavu međutim da se to rješava iznimnim naporima upravitelja kaznionica odnosno zatvora. Ali u jesen ove godine i sada se rješavaju problemi zatvorskog sustava na način da se prezaduženi upravitelji razrješuju pa onda dođe novi upravitelj koji opet onda ima kredibilitet da se zadužuje za sve ove stvari o kojima ste vi govorili. Ovo što se tiče vozila je zaista jedan veliki problem i jako puno aktivnosti pravosudnih policajaca se upravo se odnosi na preprate zatvorenika čak do udaljenih sudnica diljem cijele Hrvatske ali isto tako i na sanitetske prijevoze, odnosno prijevoze u zatvorsku bolnicu u Zagreb. Prema tome, opet se svodimo na onu istu priču a to je da nedostatak novca u zatvorskom sustavu a nedostaje preko 100 milijuna kuna samo u proračunu je temeljni uzrok svih problema koje se tamo javljaju. **Batinić, Milorad Kolega Šantek, vi konstatirali ste da sam ja pogodio bit problema, nisam ga pogodio ja nego ga je pogodio čovjek koji je zaposlen 23 godine u tom sustavu. I s obzirom da ti ljudi očito ne znaju o čemu pričaju i ne poznaju taj sustav i nisu svjesni toga što se tamo dešava evo sada imaju prilike s obzirom da sam dobio poruku da ovo i gledaju sada imaju prilike i čuti da će se voziti u, neće u Mitsubishijima nego u čemu onom, u Toyotama, Land Cruiser, samo eto to su auti zbog kojih smo mi zadnji puta digli galamu a sada najedanput ispadne sporno zbog čega ukazujemo na te probleme. Završili se replikom? Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a Sonja König. Izvolite.

A do danas je, do sada je izmijenjen 12 puta. Dakle, 12 puta smo ga mijenjali do danas, do sada. A danas ga izmjenjujemo kao što je već poštovana zamjenica ministra spomenula zbog usklađivanja sa Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Prema Zakonu o kaznenom postupku koji smo kao što se sjećamo nedavno usvojili napušteno je razlikovanje između redovitog i skraćenog postupka. Uveo se jedinstveni kazneni postupak koji poznaje jasno predviđene i detaljno normirane iznimke u postupanju prema počiniteljima teških kaznenih djela, dakle koja štete organiziranom životu u zajednici i lakših kaznenih djela koja su prema Kaznenom zakonu propisana novčanom kaznom ili kaznom zatvora manjom od 5 godina. I zbog toga je potrebno na dva mjesta u tekstu zakona o izvršavanju kazne zatvora izvršiti intervenciju kako to predlagatelj spominje. Mijenjao se i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnji tijela državne uprave pa i odredbe iz toga zakona utječu na dopunu nekih članaka ovog zakona o kojem sada raspravljamo. Naime, Ministarstvo pravosuđa

upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravosuđa. I zato se u 19 članaka dodaju odnosno zamjenjuju riječi: "ured uprave za zatvorski sustav" sa "ministarstvo nadležno za pravosuđe". I to je uz još dvije, još dva ili tri usklađenja koja se tiču Zakona o sustavu državne uprave to. Riječ je dakle isključivo o usklađenima sa već usvojenim zakonima i protiv toga Klub HNS-a naravno nema ništa protiv, nema primjedbe, odnosno podržavamo predložene izmjene i dopune Zakona o izvršavanju kazne zatvora. No kada već govorimo o izvršavanju kazne zatvora kazne zatvora većini je neka asocijacija pretpostavljam prenapučenost zatvora a nekima možda i presude Europskog suda za ljudska prava vezane uz zatvorski tretman. Upravo su evo nedavno na Zagrebačkom sveučilištu predstavljene presude Europskog suda za ljudska prava koji je do kraja 2012. donio 53 presude protiv Hrvatske u kaznenim predmetima. U čak 44 presude sud je utvrdio da je Hrvatska počinila jednu ili više povreda što je visok postotak osuđujućih presuda. Čak 34 presude odnosile su se na kazneni postupak a 6 na zatvorski sustav. Znamo da međunarodnim ugovorima, našim Ustavom i ovim zakonom o kojem evo sada raspravljamo zatvorenici uživaju zaštitu temeljnih prava. Neću posebno sada nabrajati koja su to prava zatvorenika, neću ovdje posebno razlagati kako oduzimanjem prava na slobodu i kretanje koje čini osnovu kazne zatvora ne može biti podloga za kršenje drugih ljudskih prava. Nismo u tome, u tim gubljenjima presuda pred Europskim sudom za ljudska prava jedina zemlja zbog toga je između ostalog i Vijeće Europe preporučilo kako osiguranje dodatnih smještajnih kapaciteta ne može biti samo po sebi trajno rješenje problema prenapučenosti već da je jedini održivi put za kontrolu prenapučenosti usvajanje politike koja ima cilj ograničiti broj osoba poslanih u zatvor odnosno osmišljavanja i drugih mjera te svakako probacijski sustav. Mi smo taj sustav uveli u Hrvatsku relativno nedavno, donijeli smo nedavno i Zakon o probaciji no uspjeh probacijskog ali i svakog drugog sustava ne ovisi naravno samo o njegovom uvođenju u zakonodavstvo nego o njegovom stvarnom provođenju. Kako je taj sustav relativno nov kao što sam rekla u našoj zemlji iščekujemo poštovana zamjenice ministra vaše izvješće, odnosno izvješće ministarstva o provođenju probacije odnosno o probacijskom sustavu o kojem je nužno provoditi evaluacijske mjere. Ako je suditi po informacijama onih koji se probacijom bave, taj se sustav dobro provodi, ima naravno uvijek mjesta za napredak ali pričekat ćemo poštovana zamjenice ministra vaše izvješće kako bi to potvrdili, a do tada kako sam već rekla prihvaćamo u klubu HNS-a

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege. Poštovana kolegice, ja dobro znam da je Zakon o izvršavanju kazne zatvora donesen 1999. godine, imao sam prilike čitati tu prvu verziju, a i nekoliko ostalih. Ali ja sam govorio o ovim izmjenama i dopunama zakona koje su bile 12.-te po redu a bile su u proljeće ove godine i tada sam pitao ministra jedno jednostavno pitanje, da li ova politika koja se vodi prema zatvorskom sustavu je ustvari uvod u privatizaciju zatvorskog sustava jer zatvori su sve zaduženiji, kaznionice isto tako ali se jača uloga središnjeg državnog ureda i to njegova nadzorna uloga. U ovim zadnjim izmjenama i dopunama koje su pred nama pored svega što je do sada rečeno vidimo da se daje poseban značaj Centru za dijagnostiku u Zagrebu. Dakle Centar za dijagnostiku u Zagrebu kao posebna ustrojstvena jedinica u Upravi za zatvorski sustav obavlja poslove medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške, kriminološke obrade zatvorenika u svrhu njihove klasifikacije predlaganja donošenja orijentacijskog programa izvršavanja kazne zatvora te predlaganje kaznenog tijela u kome će zatvorenik izdržavati kaznu zatvora. To je potpuno jasno i to je njegova uloga bila i do sada. dakle da se Centar za dijagnostiku diže na višu organizacijsku razinu, on sada postaje dakle u rangu i sa kaznionicama, zatvorima i centrom za izobrazbu, viša organizacijska razina u praksi znači povećanje opsega posla, znači povećanje broja izvršitelja, osiguranje odgovarajućih uvjeta za rad, njihov rad itd. Koliko je meni poznato Centar za dijagnostiku u Zagrebu nalazi se na prostoru Zatvora u Zagrebu, a iz ovoga prijedloga izmjena i dopuna zakona vidim da će i dalje biti na tom prostoru, dakle neće biti nigdje drugdje smješten što je logično. Međutim, dužan sam podsjetiti ovdje da upravo prostor Zatvora u Zagrebu, kako i osječki zatvor su ogledni primjer prenapučenosti zatvorskog sustava. Moram podsjetiti ponovo na odluku Ustavnog suda iz 2009. godine u kojem se nalaže Vladi da u primjerenom roku, dakle ne duljem od 5 godina prilagodi kapacitete Zatvora u Zagrebu potrebama smještaja osoba lišenih slobode. Evo vrijeme ističe, 2013. je na kraju, ne vidim da je dograđena zgrada Zatvora u Zagrebu kojom bi se smanjila prenapučenost u zatvorima ali vjerojatno bi se na taj način da je dograđena zgrada i poboljšali uvjeti rada zaposlenika pa i zaposlenika Centra za dijagnostiku. Moram ponovo podsjetiti da smo ove godine imali izvješće o nacionalnom preventivnom mehanizmu gdje je pučka pravobraniteljica isto tako tražila da se poduzmu određene mjere upravo u kontekstu da se smanji ovaj broj tužbi koji ide prema europskim sudovima, međutim vidjeli smo isto tako da ništa od toga nije bilo. Isto tako je donesen i Akcijski plan za unapređenje zatvorskog sustava u razdoblju 2009.-2014., a tim akcijskim planom je predviđeno pored izgradnje kaznionice u Glini dogradnja zgrade zatvora u Zagrebu za 376 zatvorenika, izgradnja nove kaznionice i zatvora u Šibeniku za 1270 zatvorenika te izobrazbu službenika za posebne znanje i vještine koje su potrebne za njihov rad. Ono što bi se želio posebno osvrnut, o čemu je i kolega Novak govorio, a to se odnosi na članak 12. Zakona koji glasi: u članku 30. stavku 8. riječi: zadnjih pet plaća obračunatih zamjenjuju se riječima: tri proračunske osnovice, a u obrazloženju piše da je nastavno na navedeno prijedlogom zakona dodatno se usklađuju odredbe o visini otpremnine za državne službenike i namještenike koji odlaze u mirovinu s odredbama važećeg kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, "Narodne novine" br. 104/213. Evo upravo je ovaj članak 12. razlog zbog čega će klub HDZ-a biti suzdržan oko izglasavanja ovoga zakona jer klub HDZ-a smatra da se na ovaj način trajno ugrađuje u zakon odredba iz kolektivnog ugovora koji se sklapa na određeno vrijeme. Dakle ne ugrađuje se kompletan kolektivni ugovor gdje imaju određena prava nego se samo ugrađuje onaj članak koji govori da se onim službenicima i namještenicima koji odlaze u mirovinu otpremnina smanjuje sa pet zadnjih plaća na tri proračunske osnovice. Evo još jednom Hvala i vama. U ime kluba SDP-a Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava izmjene i dopune Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Možda na početku da ponovim ono što su već svi rekli koji su glavni razlozi da se još jedanput prione sada već učestalim i brojnim izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Kao što znate i zadnje izmjene Zakona o kaznenom postupku s obzirom na jedinstvenost postupka nalažu nam da izmijenimo i Zakon o izvršavanju kazne zatvora zato što različiti tretmani su bili vezani i uz različitu vrstu postupka. Dakle, pošto imamo sada jedinstveni kazneni postupak to su norme i u ovom zakonu koji treba uskladiti sa ZKP-om. Zatim kao što je već bilo rečeno u pogledu prikupljanja, pohrane, čuvanja biološkog materijala, analize DNA. Dakle, koje su bile dobrim dijelom ovdje predviđene. Sada se sve to prebacuje već prebačeno u Zakon o kaznenom postupku. Jednako tako i ovaj upravni dio apsolutno naglašeno kako je Uprava za zatvorski sustav, to smo u policiji možda pravili nekako jednu prije, ranije paralelu ravnateljstvo. Ali ono nije samostalno tijelo državne uprave, upravna organizacija u samom sastavu Ministarstva pravosuđa. Dakle, to su ove osnovne izmjene. Međutim, kad se već govori o izvršavanju kazne zatvora možda je već, to je već gospodin ministar na jednom od odbora, Odbora za pravosuđe i navijestio kako bi vrlo brzo mogli dobiti i jedan novi, upravo zbog ovih učestalih izmjena jedan novi Zakon o izvršavanju kazne zatvora. Ali ovo je svakako prigoda da mi napomenemo ovdje, napomene i s obzirom na ovu ovdje raspravu koji su to bili novumi. Dakle, uveli smo još sada već ima više od 10 godina …/Govornica se ne razumije./… našeg penalnog sustava, da se pojavio sudac izvršenja što do tada nije bilo što je izazvalo jednu novu i za posljedice ima jednu novu pravednost u izvršavanju te same kazne zatvora da ne podliježe više administriranju, nego upravo da uživaju zatvorenici i u tom pogledu i sudski nadzor postupanja prema prema njima u samoj kaznionici ili u zatvoru. To je jedna stvar. Druga stvar, što smo već, već pomalo zaboravlja pa treba onda istaknuti što se dogodilo bilo zadnjih od 2004. godine do 2011. godine. Mi smo 2002. ili treće godine uveli dušobrižništvo ono što smo u naše zatvore, kaznionice. Ono što smo po ugovoru sa Vatikanom bili dužni, jer do tada bilo je lako potpisati, ali to je ostalo mrtvo slovo na papiru. To je učinila koalicija koja je i sada na vlasti. Dakle, još prije 10, 12 godina. Što smo imali zadnje vrijeme? Odnosno od 2004. do 2011. godine? Imali smo to da oni prostori koji su u zatvorima, kaznionicama služili za dušebrižništvo, za vjerske obrede pretvoreni su u spavaonice. Oni prostori za dnevne boravke koji su služili komunikaciji i edukaciji pretvoreni su također u spavaonice. Zbog čega? Zato što pogrešna kaznena politika koju smo imali zacrtanu, koja se provodi po Kaznenom zakonu, koja se provodila od 2004. godine. Jer kao što znamo onu novelu od 2003. kojom su bile stvari daleko drugačije postavljene dovele su do toga da je atrofirao naš sustav od početka pa do kraja do penalnog sustava. Stanje je takvo bilo, da je pučki pravobranitelj, tada nije bilo snage, nije bilo ni jednog sindikata koji bi imao snage u to vrijeme Sanaderove vlasti da kaže što se događa u zatvorskom sustavu. Nije bilo takve slobode, niste dobivali takve dopise, ali je to radio u to vrijeme koji je imao jedini kičmu da kaže to je bio pučki pravobranitelj koji je zavirio u svaku sobu, u svaku ćeliju u zatvoru i u kaznionici. Utvrdio je katastrofalne stvari, je mokraća sa jednog kreveta kapala dole na nepokretnu osobu. Mladi i stariji, zdravi i bolesni bili su zajedno, okorjeli kriminalci i oni koji su slučajni, koji su se tek prvi put našli u sustavu. To je bio rezultat takvog postupanja i to je našao pučki pravobranitelj. To smo imali takva izvješća koja su potresna. To je potresno štivo koje treba i danas iščitavati i vidjeti kako u zadnje dvije godine sustav je značajno unaprijeđen i uz mala sredstva sa sasvim jednom drugačijom logikom. A što se učinilo? Promijenio se Kazneni zakon. Više nitko i ne govori kako će nastupiti poplava uživatelja droga. Dapače, ona opada. I vidjeli ste izvješća ne samo zatvorskog sustava nego i policijskog izvješća gdje mi imamo opadanje uživatelja droge i gdje smo postali efikasniji upravo u suzbijanju onih težih oblika zlouporabe droge. Takvih više osoba nema u našim zatvorima i drugim penalnim ustanovama. Dakle, oslobodili su se kapaciteti s jedne strane. S druge strane, već rezultate postižemo i probacijom što je ovdje hvale vrijedna bila spomenuta. Dakle, upravo izmjenom Kaznenog zakona ali jednako i uvođenje novih instituta koji mnoge zapadne zemlje već dugi niz godina imaju. Dakle, mi imamo danas vijest prije nekoliko dana, to su svi naši mediji kao jedan raritet, to je raritet čak i u zemljama i u drugim zemljama EU da jedna Nizozemska zatvara zatvore jer je polaže velika sredstva u programe prevencije. Dakle, to je ono što i nama predstoji i zatvara 19 zatvora. Ali kaže zbog smanjenja troškova sada više zatvorenici neće biti sami u ćeliji. I isto tako zbog smanjenja troškova, dakle za jednu Nizozemsku koja će zatvoriti 12 zatvora i dalje su joj skupi zatvorenici. I ona vidi neke druge paralelne sustave. kako biti efikasan, kako da ta jedna retribucija specijalna i generalna prevencija se provede nad osuđenom osobom, a da državu što manje košta. Dakle, povećava se i obim i uporabe kućnih pritvora. Dakle, sve su to mjere sigurno koje upravo na tragu Vlada kroz Ministarstvo pravosuđa poduzima, mi to podržavamo i evo još jedanput podrška tome i napomena kako će klub SDP-a podržati ove izmjene i dopune Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

Štovani gospodine dopredsjedniče, kolegice Ingrid sve sam vas pozorno slušao i niste rekli ono što nije, mislim da sve što ste rekli da je točno. Normalno, ako ste smanjili broj zatvorenika na bazi dekriminalizacije droga da ste smanjili broj zatvorenika u onako skučenom prostoru i oslobodili ste onda i hodnike i crkve i tako.

političko djelovanje nije bilo više kažnjivo pa je također nestalo političkih zatvorenika iz zatvora i bilo je više onda mjesta i i komotniji je bio onda komfor za ostale zatvorenike. Eto da se imamo sad smo 1:1 otprilike. Sad ne znam što je vrjednije ili to što ste vi dekriminalizirali drogu ili što smo mi ukinuli politički i verbalni delikt.

koja kaznena djela odnosno koji su pušteni iz pritvora ili iz zatvora na ovaj ili na onaj način. Ostaje i dalje problem tko nije tamo a treba biti. Ali ja mislim da to i nije sada vrijeme za ovu raspravu. Međutim, ono što svakako ostaje nama ovdje i povodom ove prilike da se posebno izjasnimo o tome kakvi su ti uvjeti. Jer o tome niste, na to se niste opservirali, ali upravo omogućavanje više prostora provodi se, daje se mogućnost da se provede i svrha kažnjavanja. Dakle, i što je ovdje već bilo napomenuto da se ne narušavaju temeljna prava zatvorenika. Jer kad je država jednom zaključala vrata, dakle zaključala ga, osudila ga nisu prestale njezine obveze prema toj osobi nego su nastale i nove. Dakle, ovdje ne treba skrivati da je zadnjih godina čitav niz presuda i gdje je Hrvatska izgubila gdje je morala poduzeti određene mjere boljeg smještaja i osiguranja određenog životnog prostora, to je sve tako definirano i međunarodnim konvencijama, koliku kvadraturu mora imati jedan jedan zatvorenik. Dakle, ovdje je bilo i spominjano koliko je mjera, akcijski planovi su bili. Međutim, nikakva sredstva nisu bila osigurana i uporno se inzistiralo na pogrešnoj kazneno-pravnoj politici koja nije mogla onda dovesti nego do ovakvog rezultata. Nisu se koristila suvremena sredstva odnosa prema osuđenicima da se dakle koriste instituti probacije, kućnog pritvora iako smo to već tada imali neke naznake u ZKP-u ali nisu bila osigurana sredstva da bi se i te mjere poboljšale. Hvala lijepa. **Batinić, I u ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra. Prije par godina ovdje sam pokušao za svoj kraj iz kojeg dolazim, a i bio je plan prijašnje Vlade da se s obzirom na broj zatvorenika i pretrpanost zatvorskog sustava negdje na istočnom dijelu Brodsko-posavske županije izgradi zatvor. Zatvor kao i ekonomska jedinica u kojoj bi našlo posla 200, 300 ljudi, jasno kao u u neku ruku i pripomoć države Brodsko-posavskoj županiji ali evo sad po riječima predstavnice SDP-a u ime kluba SDP-a ovim da kažem možda uvođenjem novih metoda izdržavanja kazne počevši od probacije pa i uvođenjem onog što će biti tek na redu, dakle programima prevencije neće biti potrebe za dodatnim dodatnim zatvorskim kapacitetima u RH. Kao što je to eto kako reče i u Nizozemskoj. Daj Bože da bude tako. Ovaj zakonski prijedlog o izvršavanju kazne zatvora govori o tome, s konačnim prijedlogom zakona, da je napušteno razlikovanje između redovitog i skraćenog postupka pa što god to značilo. Prema navedenom konačnom prijedlogu uvodi se jedinstveni kazneni postupak koji poznaje jasno predviđene i detaljno normirane iznimke u postupanju prema počiniteljima teških kaznenih djela. Jedni su koji štete organiziranom životu u zajednici i lakših kaznenih djela, kaznenih djela za koje je u Kaznenom zakonu propisana novčana kazna ili pak kazna zatvora do 5 godina. Nadalje u ovim izmjenama spominju se i centar za dijagnostiku te da Ministarstvo pravosuđa preko svog pomoćnika ministra obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na izdržavanje kaznenih i prekršajnih sankcija iz čega proizlazi da uprava za zatvorski sustav nije samostalno tijelo državne uprave već upravna organizacija u sastavu ministarstva pravosuđa. Dakle sve je to prihvatljivo i razumno. Kada govorimo o centru za dijagnostiku u Zagrebu kao o posebnoj ustrojstvenoj jedinici u upravi za zatvorski sustav, dakle ona obavlja poslove medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške, kriminološke obrade zatvorenika u svrhu njihove klasifikacije, predlaganja donošenja orijentacijskog programa izvršavanja kazne zatvora te predlaganje kaznenog djela u kome će zatvorenik izvršavati kaznu zatvora. I još i postoji pri tome i centar za izobrazbu kao posebna ustrojstvena jedinica u upravi za zatvorski sustav koja obavlja stalnu stručnu izobrazbu zaposlenika u kaznionicama iz zatvora, dakle ono što se nekada voljelo reći kao doživotno učenje. U članku 7.ovoga zakonskog prijedloga ravnatelj ravnatelj uprave za zatvorski sustav zamjenjuje se riječima ministar nadležnog za poslove pravosuđa odnosno u stavku 3 riječima ravnatelj uprave za zatvorski sustav zamjenjuje se riječima pomoćnik ministra nadležan za zatvorski sustav i sve to zajedno kažem je prihvatljivo osim onoga što piše u članku 12 a odnosi se na članak 30 da dakle u tom članku piše da kada netko odlazi u mirovinu ima otpremninu od zadnjih pet plaća obračunom tih plaća zamjenjuje se riječima tri proračunske osnovice. u objašnjenju ili obrazloženju toga članka piše da u članku 30.stavku 8 riječi zadnjih pet plaća zamjenjuje se riječima tri proračunske osnovice, obračunatih briše čime su predmetna prava usklađena s pravima priznatim člankom 51 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, po kojem službeniku i namješteniku koji odlaze u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od tri proračunske osnovice što je zapravo manje negoli on što je bilo predviđeno a to je pet plaća. Govoriti o težini rada, o specifičnostima rada, dakle ljudi u zatvorskom sustavu mislim da je suvišno. Ne samo da je suvišno jer to svi znamo jer nas i malo ima pa nemam kome zapravo o tome ni govoriti ali mislim da oni to ne zaslužuju. Evo i danas čuli mjeru da će mirovine više valjda od pet tisuća ili onih 184 tisuće obračunatih po posebnim propisima biti smanjene za 10%, kako reče Tadijanović da sam ja učiteljica ili da sam ja Vlada onda bih svojim osobnim primjerom pokazao kako se štedi, pa bih kao Vlada predložio smanjenje plaća Vlade, vladinih službenika i državne administracije za 10% pa onda slijedom toga skidao i mirovine iako je to kako reće prije deset dana premijer Milanović zadnja linija obrane, zadnja crta obrane. Nažalost evo imamo da nije zadnja crta obrane plaće državnih dužnosnika negoli su to evo ove ne znam da li je to preko pet tisuća ili koje su već mirovine vijesti su već pomalo neodređene. S obzirom da se evo siječe i reže i člankom 12.dakle onih koji odlaze u mirovinu, prava na otpremninu sa pet na eto tri obračunske osnovice, sa pet plaća na tri obračunske osnovice unatoč svim pozitivnim ocjenama koje je ovaj zakon propisuje

Kolega Grubišić, vi ste spomenuli jedan dio da bi Vlada trebala prvo svojim dužnosnicima i dužnosnicima smanjiti određene plaće pa tek onda da se ide na smanjivanje plaća običnih radnika pogotovo ovih koji u zatvorskom sustavu rade odgovorni dio posla. Ja samo da vas ovaj podsjetim, Hrvatski laburisti su još u četvrtom mjesecu inicijativu pustili izmjenu zakona o državnim dužnosnicima na način da se smanje plaće i računajući sa time da prvo trebamo krenuti od sebe a onda da se mogu smanjivati određene plaće običnim radnicima i običnim običnim kojima rade, izvršavaju svoje poslove i svoje zadatke. Ali ne ova Vlada radi obrnuto, prvo je svima drugima uzela, prvo uzima tamo gdje god može i šta može pa i ovaj primjerak tome isto da kada se kolektivnim ugovorom dogovorila nekakva manja plaća onda moramo to izmijeniti i u ovom zakonu i smanjiti otpremnine sa pet na drugo ni ne možemo očekivati da će doći do nekakvog povećanja i do nekakvih primanja jer ova Vlada se opredijelila da uzima tamo gdje god može šta.

Rasprodao vozni park Vlade rekao da oni koji su na čelu državnih poduzeća recimo HAC-a, HEP-a, pošte itd. ne mogu koristiti službena vozila nego s obzirom na visoke plaće menadžerske da koriste vozila svoja, osobna. Nažalost, ova Vlada koja nije zaslužila prolaznu ocjenu za 2 godine rada po svim pokazateljima, koja je Hrvatsku dovela gotovo, ja bih rekao, odvela i dalje kako je išla, još je i produbila krizu i dovela do dužničkog ropstva ma nije zaslužila ni pola plaće. Ali evo, za primjer mogla je reći, da slabo smo radili, nismo izvukli Hrvatsku, nismo pružili ono što se očekivalo od nas, nismo ispunili Plan 21, svoj vlastiti plan pa ćemo zato se kazniti, samokašnjavanje 10% recimo za, no toga ma nema ni blizu, oni to ni ne pomišljaju. Hvala lijepa.

ako dozvolite samo ću se osvrnuti na ovo pitanje tko je zaslužio plaću, kolege koji rade zatvorskom sustavu su svakako zaslužile plaću i tu nema spora. I njihov posao je izuzetno težak razina odgovornosti i onoga s čime se oni susreću svaki dan zaslužuje sigurno puno više onoga što se u ovom trenutku za njihova prava može osigurati s obzirom na stanje državnog proračuna kakav je danas. Ali što se tiče otpremnine i mi smo bili naravno svjesni u predlaganju ove izmjene da će ona izazvati, naravno negativnu reakciju jer se prava smanjuju, održali smo i sastanke s sindikatima, odnosno svim oblicima sindikalnog udruživanja koji djeluju u području našeg zatvorskog sustava. Ali ne samo i to nego i u razgovoru i u komunikaciji sa kolegama koji rade u tom sustavu a sve u smislu toga da ono što je kolektivno ispregovarano. Pitanje je o čemu smo mi zapravo kolektivno pregovarali ako postoje zakoni koji na drugačiji način uređuju određenu materiju? Dakle, čemu onda kolektivno pregovaranje ako postoji jedan, dva, pet zakona koji na drugačiji način na razini zakona reguliraju radnička prava? To je onda stvarno veliko pitanje tko je tu o čemu o čemu pregovarao. O tome bi se dalo razgovarati. U svakom slučaju kolektivni ugovor je osigurao otpremninu u visini u kojoj je osigurao i državni službenici i namještenici pa i namještenici zatvorskog sustava zapravo spadaju po načelu jednakosti u te kategorije. Treba imati na umu i ne zaboraviti da su radnici odnosno zaposlenici u zatvorskom sustavu korisnici dodataka na svoju plaću i to popriličnih dodataka, naravno oni se uvijek mogu relativno shvatiti uvijek se tvrditi da je to premalo. I isto tako korisnici beneficiranog radnog staža. U odnosu na pitanje pozicioniranja ovih posebnih centara, centra za dijagnostiku ili centra za izobrazbu nije točno da se dolazi do drugačije razine njihovog

se može postaviti pitanje da li takvo uređenje uopće spada u ovaj zakon ali mi držimo da da jer se ovim zakonom uređuje izvršavanje kazne zakona, dakle uređuju se svi oni poslovi i sva ona tijela koja vrše te poslove da bi se kazna zatvora izvršila. Pa tako i centri za dijagnostiku koji osuđenika nakon pravomoćnosti njegove odluke o kazni usmjerava u onu ustanovu koja je za njegovu resocijalizaciju odnosno za izvršavanje kazne najpogodnija. I to je svrha centra za dijagnostiku. Ovdje smo govorili naravno i o presudama pred Europskim sudom i o uputama Vijeća Europe. Točno je da smanjenje broja zatvorenika ne može biti izvršeno nekom jednokratnom mjerom nego je to jedan opsežan, kompleks aktivnosti, upravo to, politika usmjerena na ograničavanje broja zatvorenika. I kao što je Vijeće Europe preporučilo a time se ovo ministarstvo intenzivno bavi to je skup izmjena vezanih ne samo za kazneno procesno zakonodavstvo nego i za kazneno materijalno. To je i ne samo probacija nego i pitanje uređenja cijelog sustava i kaznene politike u cjelini i taj postupak nije naravno jednostavan. Ali radimo naravno na izvješću o probaciji i općenito na izvješću o stanju u zatvorima koji će pokazati da se ali sigurno i to u ovim uvjetima u kojima je financijsko stanje vrlo loše ipak postižu pomaci jer se strukturira drugačije taj sustav. Ako govorimo o izgradnji zatvora, ponoviti ću i vrlo dobro znate stanje proračuna kakvo je, ja vam samo mogu sa žaljenjem utvrditi da mi je žao da lokalna zajednica nije prepoznala mogućnosti koje joj je davao pretpristupno razdoblje da se iz fondova kada je to bilo moguće ili kada je trebalo da se nisu našla rješenja nego da se sada to ponovo apostrofira. Evo hvala vam lijepo. Naime, godinama je egzistirala mogućnost da se zatvorskim čuvarima kao znanstveno dakle i utvrđenom kao najstresnije zanimanje omogući dodatak na plaće. Godinama je to egzistiralo ali je uvedeno tek 2002. i '03. I kroz svo ovo vrijeme egzistira maksimalni iznos od 30%. To mnogi i ne znaju jer je i u to vrijeme prije nego što će se donijeti odluka o tom dodatku od 30% formirao se jedan novi sindikat bio koji nije ni znao što je taj sindikat bio odradio u suradnji sa ministarstvom pa je predlagao, mi bi predložili da se 15% zatvorskim čuvarima poveća. Pa smo im lijepo odgovorili neće biti zato što smo mi već to odobrili u iznosu od 30%. Toliko o mnogim dušobrižnicima koje se sada javljaju. Vama svaka čast koja u ovim teškim vremenima to niste ukinuli i koji dakle poboljšavate koliko toliko je moguće na razne načine i sa pojačanom brigom i njegom i čuvate i čuvate stabilnost zatvorskog sustava. Hvala lijepo. Uvažena zamjenice ministra, ja neću od 2002. i '03. godini, ja ću o ovom prijedlogu koji je sada pred nama na stolu. Ja sam šutio dok ste vi pričali pa ja vas lijepo molim da i vi nađete toliko strpljenja Govorimo o smanjenju otpremnina i o tome sam govorio, a nikakvom povećanju plaća, utjecaju na plaće, o tome nisam nijednu riječ govorio nego o smanjenju otpremnina. Vi ste rekli tko je o čemu pregovarao, ma nebitno tko je o čemu pregovarao, vi sad njima umanjujete pravo. Ja ne želim ulazit u posao sindikalaca, ne tiče me se što su pregovarali, ali evidentno je da se s ovim zakonom smanjuje pravo na otpremninu odnosno smanjuje se otpremnina svim tim zakonskim čuvarima koje ste vi sami ovdje nahvalili kako je to težak posao, s čim se mi svi slažemo, kako je to težak posao, odgovoran, posebni uvjeti rada. Sve je to divno i krasno. I onda ste rekli dodaci na plaću, oni imaju dodatke na plaću koji nisu baš zanemarivi. Pa kao da ih oni dobivaju kao milostinju, dobivaju zato što ih zaslužuju. To ne možete to spominjat sad ali pazite oni dobivaju dodatke na plaću. Dobivaju zato što je netko odredio da treba dobit takav dodatak na plaću. Brkate otpremnine i plaće, to jedno s drugim nema veze. A dajte više, javite se za riječ i odite za govornicu, još vas nisam dole vidio, čemu stalno dobacujete. I što se tiče beneficiranog radnog staža, pa što vi ne sjedite u istoj Vladi gdje i gospodin Mrsić, pa zar ne znate da bitne su godine života. Taj radni staž mu trenutno baš ništa ne znači, ama baš ništa. 65 godina života pa onda možemo pričat, a to što on ima privilegiju na beneficirani radni staž stvarno mu puno znači. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Evo u raspravi se došlo do zaključka da je 2002. i 2003. uveden dodatak od 30% na radne uvjete i na tako težak i stresan posao, no nije ni ukinuto od 2003. za vrijeme vladavine druge Vlade, dakle to je ostalo. Ali sad ovo smanjenje otpremnine ispadne kao kad se krava pomuze i onda se dakle ritne i prospe sve mlijeko jel, nije baš sve ali dio, dobar dio. No ja bih o onome što sam prije govorio iako ne spada u ovu temu, a to je da zapravo nemamo kolektivnog ugovora niti Vlada potpisuje kolektivne ugovore pa onda uspjesi i neuspjesi Vlade se ne mogu niti, ne samo Vlade nego i gradonačelnika, župana, nemamo mjere osim izbora. Pa onda se priča o nekom valjda puzajućem puču itd., valjda to su ljudi na koljenima i onda pužu, svi su na koljenima, pužu i prave puč. Zaključujem raspravu. O tekstu zakona glasat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem zamjenici na sudjelovanju.